Odbori za zakonodavstvo, za europske integracije, za gospodarstvo, za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Državna tajnica Ministarstva gospodarstva Nataša Vujec će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite.

Ukratko bih htjela predstaviti razloge izmjena i dopuna Zakona o biogorivima za prijevoz. Zakon o biogorivima za prijevoz donesen je prošle godine, 2009. godine i donesen je u travnju. Znači, istovremeno kada je donesena nova direktiva EU, a to je Direktiva 2009/28 o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora. Znači, osnovni razlog za izmjene i dopune Zakona o biogorivima je ispunjavanje obaveze RH o usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. Dakle, sa navedenom direktivom te usklađivanje u sektoru biogoriva stvaranjem novog institucionalnog sustava za ostvarivanje ciljeva povećanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu. A sve u skladu s ciljevima održivog razvoja. Osnovne novine iz te direktive na području biogoriva koje su unesene u izmjene i dopune Zakona o biogorivima su sljedeće, to je prije svega obvezujući cilj za svaku zemlju članicu EU koji predstavlja 10% udjela energije iz obnovljivih izvora u energiji potrošenoj u prijevozu u 2020. godini. Osim biogoriva u obvezatni udjel od 10% se mogu uračunati i drugi oblici obnovljive energije utrošene za prijevoz kao što je obnovljiva električna energija i vodik proizveden iz obnovljivih izvora. Za ispunjenje obvezujućeg cilja treba dokazati održivost proizvodnje sirovina za biogoriva sukladno propisanim kriterijima održivosti. Doprinos biogoriva proizvedenog od otpada, ostataka, neprehrambenih celuloznih materijala i … celuloznih materijala će se obračunavati dvostruko. Znači, to predstavlja poticanje razvoja tehnologija proizvodnje druge generacije biogoriva. U strategiji energetskog razvitka je također uvažavajući novonastale okolnosti definirane su i razvojne smjernice i nacionalni cilj kako na području obnovljivih izvora općenito tako i na području biomase i biogoriva. Taj cilj će se postići ispunjenjem 10% udjela energije iz obnovljivih izvora korištenim u svim oblicima prijevoza što je ustvari i u skladu sa ovim prijedlogom zakona. Evo na kraju ovog kratkog izlaganja, a u skladu s člankom 161. stavka 1. Poslovnika Hrvatskog sabora predlažemo donošenje ovog zakona po hitnom postupku i to iz razloga jer on predstavlja potrebu usklađivanja propisa sektora biogoriva s pravnom stečevinom EU, iz razloga potrebe zaštite okoliša, zaštite prirode te povećanja sigurnosti opskrbe energijom te potreba za stvaranjem novog institucionalnog sustava za ostvarivanje ciljeva povećanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu u skladu s ciljevima održivog razvoja. Hvala vam lijepa na pozornosti. **Šeks, Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-HSU-a, gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. od posebnog interesa za EU pa tako naravno i za RH jer doprinose zaštiti okoliša zbog čega se i potiče njihovo korištenje, proizvodnja i plasman. Osnovni razlog ove izmjene i dopune zakona jeste ispunjavanje obveze RH u usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, konkretno Direktivom 28. iz 2009. koja regulira proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Republika Hrvatska u skladu s navedenom direktivom ima za cilj povećati udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj neposrednoj potrošnji energije na 20%. Da bi se cilj postigao potrebno je poticati razvoj drvo-prerađivačke industrije, razvijati gospodarenje šumama na način da se omogući što veće iskorištavanje šumske biomase te poticanje pošumljavanja i uzgajanja kultura kratkih oplodnji na šumskim zemljištima. Predloženim izmjenama i dopunama ovog zakona stvaraju se dakle pretpostavke za održivi razvoj proizvodnje i korištenja biogoriva za prijevoz. Predložena rješenja će pridonijeti smanjenju negativnih utjecaja na okoliš, poboljšava se sigurnost u opskrbi gorivom na ekološki prihvatljiv način, stvara se pretpostavka za obvezu RH glede smanjenja emisije stakleničkih plinova na način da se potiče proizvodnja i korištenje biogoriva u prijevozu u zamjenu za dizelsko gorivo, motorni benzin i drugo. Klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika podržava stav i mišljenje Odbora za lokalnu i regionalnu samoupravu prema kojem članak 19. Konačnog prijedloga ovoga zakona treba izmijeniti na način da se Zakonom utvrdi formula po kojoj će se izračunati jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva odnosno za proizvodnju pojedine vrste biogoriva a ne da se taj iznos određuje na osnovi razlike između tržišne cijene fosilnog goriva u odnosu na cijenu biogoriva na referentnom međunarodnom tržištu uvećano za opravdanu razliku domaćeg proizvodnog troška i cijene biogoriva na referentnom međunarodnom tržištu. A što će svake godine do kraja listopada tekuće godine za sljedeću godinu propisivati Vlada Republike Hrvatske kako je predloženo ovim Konačnim prijedlogom zakona. Pri tome je ukazano da bi Zakonom definirana formula po kojoj bi se računao jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva pružala bolju zaštitu i veću sigurnost proizvođačima biogoriva u Republici Hrvatskoj te bi se izbjegla okolnost da Vlada određuje i količinu i jedinični Zakon o biogorivima za prijevoz donesen je 2009. na temelju direktive 30 iz 2003. čija je primjena bila sporna jer je za posljedicu imala globalni rast cijena hrane, a pokazala se dvojbenom u pogledu uštede emisije CO2. Posljednje ocjene primjene direktive u cijenama zemljama članicama Europske unije govore da cilj od 5,75% udjela biogoriva u ukupnoj potrošnji goriva za prijevoz u 2010. neće biti postignut već se očekuje negdje oko 4,2% udjela. Iskustva proizašla iz primjene direktive 30 iz 2003. i direktive 77 iz 2001. imale su za posljedicu direktivu 28 iz 2009. Spomenuta direktiva regulira proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, a osim električne energije i biogoriva obuhvaća i proizvodnju rashladne i toplinske energije. Ciljevi koje treba postići do 2020. su obvezujući za zemlje članice. Cilj od 20% udjela obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije Europske unije do 2020. godine. Obvezujući cilj za svaku zemlju od minimalno 10% udjela energije iz obnovljivih izvora u gorivima u prijevozu. Treba dokazati održivost proizvodnje sirovina za biogoriva, treba dokazati smanjenje emisije stakleničkih plinova za najmanje 30%, a nakon počeka za 2017. za najmanje 50%. Doprinos biogoriva proizvedenog od otpada, ostataka, neprehrambenih celuloznih materijala itd., će se obračunavati dvostruko. Osim biogoriva u udjel se može uračunati i druga obnovljiva energija utrošena za prijevoz kao što je električna energija koja se za korištenje u cestovnom prijevozu uračunava 2,5 puta u većem iznosu od stvarno utrošenog. Direktiva 28 iz 2009. propisuje izradu i usvajanje nacionalnog akcijskog plana za obnovljivu energiju. I dalje naputke za izračun udjela energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj energije potrošenoj za prijevoz, izračun ušteda stakleničkih plinova, kriterije održivosti proizvodnje biogoriva itd. Nekoliko riječi o strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske. Strategija iz 2009. svoju podlogu ima u strategiji iz 2002. uvažavajući sve novonastale okolnosti današnjih dana. Strategija energetskog razvoja u sektoru prijevoza predviđa povećanje energetske učinkovitosti promoviranje štednje energije i korištenje energije iz obnovljivih izvora. Sektor prijevoza sudjeluje u ukupnoj neposrednoj potrošnji energije s oko 30%. Brzina porasta je visoka, više od 3,8% godišnje u proteklih 5 godina. Najveći udio u potrošnji energije u sektoru ima cestovni prijevoz, s gotovo 90%. Ovakav udio očekuje se i u budućnosti stoga je žarište politike energetske učinkovitosti u sektoru prijevoza upravo na cestovnom prijevozu. Cilj Republike Hrvatske je da u 2020. godini udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj nesporednoj potrošnji energije iznosi 20%. Cilj ima i svoje segmente. 35% će iznositi udio električne energije iz obnovljivih izvora energije uključivo velike hidroelektrane. 10% će iznositi udio energije iz obnovljivih izvora korištene u svim oblicima prijevoza. 20% će iznositi udio energije za grijanje i hlađenje iz obnovljivih izvora energije. Na području proizvodnje i korištenja biogoriva nacionalni ciljevi i aktivnosti predviđeni su strategijom energetskog razvoja. Tako se kaže da Republika Hrvatske će imati cilj za korištenje 9 PJ, energije iz biogoriva u 2020. U tu svrhu poticati će se proizvodnja plasiranje biogoriva na tržište a promotivnim kampanjama i cjenovnom politikom potaknuti njihova uporaba. U Republici Hrvatskoj će cilj biti povećanje prinosa i povećanje obradivih površina zasijanih poljoprivrednim kulturama koje su sirovina za proizvodnju biogoriva. Bez uvoza sirovina tj. proizvodnjom biogoriva temeljem sirovina iz domaće poljoprivredne i druge proizvodnje. Kod toga se izriče odlučnost da sirovine iz biogoriva ne konkuriraju hrani, prioritet će biti podmirivanje prehrambenih potreba ljudi i životinja, te formiranje obveznih rezervi zrna. Uzgoj se mora temeljiti na održivom iskorištavanju tla, kako se ne bi naštetilo tlo. Tu rečenicu želim ponoviti. Dakle, uzgoj se mora temeljiti na održivom iskorištavanju tla, kao se ne bi naštetilo tlu. Sljedeći cilj govori da osim biogoriva i zrna i biogoriva druge generacije, biogorivo i to biodiesel će se proizvoditi iz otpadnog jestivog ulja. Radi proizvodnje biodizela i ušteda u zaštiti okoliša takvim zbrinjavanjem Republika Hrvatska će poticati skupljanje i preradu otpadnog jestivog ulja. Svrha nacionalnog akcijskog plana za obnovljivu energiju koju treba donijeti je da se njime utvrdi perspektiva i plan mjera za razvoj infrastrukture obnovljivih izvora energije. Za ostvarivanje poticanja obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj potrebno je pažljivije i preciznije snimiti sadašnje stanje kako bi se pametnim i učinkovitim mjerama išlo ka postavljenim ciljevima.

Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Na samom početku izlaganja u ime kluba SDP-a o ovom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz želim reći da će klub SDP-a podržati donošenje ovog zakona. Razlog zbog kojeg će klub SDP-a podržati ovaj prijedlog zakona jest taj jer Hrvatska mora transponirati direktivu 2009/20/EZ iz travnja prošle godine, jer je ona obvezujuća za sve članice EU pa je u tom smislu obvezujuća za RH koja želi postati članicom EU. Drugi razlog zbog kojeg će klub SDP-a podržati donošenje ovog zakona jest taj što se ovim prijedlogom znatno poboljšava važeći Zakon o biogorivima koji smo usvojili u svibnju 2009. godine, a tu su poboljšanja rezultat do sada uočenih slabosti kako prethodne EU direktive o biogorivima iz 2003. godine, ali i slabosti našeg zakona koje je u određenoj mjeri bila otežana primjena biogoriva u transportu umjesto da bude olakšana. I tom smo prilikom u klubu SDP-a upozoravali da Zakon o biogorivima ne potiče proizvodnju biogoriva u Hrvatskoj već potiče uvoz i umješavanje vani proizvedenih goriva u hrvatska motorna goriva čime se ustvari poticalo i subvencioniralo gospodarstvo drugih država, a ne domaća proizvodnja. Naime, hrvatska se ratifikacijom Kyotskog protokola kao i preuzimanjem pravne stečevine EU obvezala na poštivanje određenih standarda i pravila a što možemo učiniti na iznimno skup način i izrazito nepovoljan za Hrvatsku i već sada nokautirano hrvatsko gospodarstvo ili to pak možemo učiniti na način koji će osim benefita za okoliš Hrvatske i pozitivno utjecati i na oslabljenu hrvatsku ekonomiju. Međunarodne konvencije i EU nam ne govore na koji način to moramo odraditi. Govore nam da to trebamo odraditi, a na mudrosti i pameti svake države i nacionalne vlade jest da to napravi na način na

a ne kao priliku za novi i bolji razvoj Hrvatske, ne samo društveni i ekološki razvoj već za i gospodarski razvoj. Upravo je to ideja koja stoji iza sintagme održivog razvoja. Zbog čega u SDP-u smatramo da Vlada ne koristi biogoriva ali i sve druge obnovljive izvore energije kao priliku za razvoj glavni motor budućeg hrvatskog gospodarstva Kao prvo, Vlada još uvijek nije izradila Zakon o obnovljivim izvorima energije koji je osnovni preduvjet za implementaciju obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj i korištenje obnovljivih izvora energije kao sektora za pokretanje novog investicijskog ciklusa u Hrvatskoj, gospodarskog oporavka i instrumenta novog ciklusa zapošljavanja stanovništva. Obnovljivi izvori se mogu implementirati na ovaj ili na onaj način, mogu se realizirati ili mobiliziranjem domaće posrnule industrije, građevinske i metaloprerađivačke, pa čak i brodograđevne na proizvodnji i razvoju domaće tehnologije i postrojenja za obnovljive izvore energije ili se mogu realizirati kupovinom tuđe tehnologije i subvencioniranjem tuđeg gospodarstva. To se ne odnosi samo na solarne elektrane i solarnu tehnologiju, vjetroelektrane, geotermalna postrojenja, energane ili elektrane na biomasu, na male hidroelektrane već i na proizvodnju biogoriva. Hrvatskoj ne smije biti svejedno hoće li postići cilj od 10% udjela energije iz obnovljivih izvora energije u gorivima u prijevozu do 2020. godine umjeravanjem vani proizvedenog biodizela, bioplina i bioetanola ili proizvodnjom biogoriva u Hrvatskoj. U klubu SDP-a smatramo kako se subvencije države za biogoriva nikako ne smiju trošiti za umješavnje i prodaju biogoriva već samo za domaću proizvodnju biogoriva. Jedino u tom slučaju Hrvatska može imati koristi od biogoriva i koristiti biogoriva kao motor boljeg ekološki prihvatljivijeg razvoja Hrvatske. A za to nam nije dovoljan samo nacionalni akcijski plan za obnovljivi izvore energije u RH već i hitno što skorije donošenje kvalitetnog za hrvatsku privredu poticajnog Zakona o obnovljivim izvorima energije. Biogoriva su samo jedan segment ovog iznimno važnog sektora i izmjene ovog zakona jednostavno nisu dovoljne za realizaciju toga cilja. U klubu SDP-a imamo prigovor na naziv samog zakona jer smatramo da bi bilo više u skladu sa europskom direktivom a i samim sadržajem zakona koji pokriva i vodik i hibride te električnu energiju kao pogonsku snagu u transportu da se iz samog naziva zakona vidi stvari sadržaj zakona, a to su obnovljiva goriva za prijevoz. Iz ovog prijedloga zakona vidi se lobistička sklonost predlagatelja zakona prema pojedinim vrstama biogoriva. Tu je svakako na prvom mjestu biodizel koji izaziva najviše simpatije dok su bioetanol i bioplin nekako na drugom mjestu. U klubu SDP-a smatramo da to nije dobro i da bi predlagatelj trebao imati uravnotežen i nediskriminacijski pristup svim domaće proizvedenim obnovljivim gorivima za prijevoz. Pozitivna diskriminacija smjela bi se vidjeti samo u smislu poticanja i subvencioniranja isključivo domaće proizvedenih obnovljivih goriva. Posebno veliki potencijal vidimo u poticanju proizvodnje bioplina i isključivom korištenju bioplina u javnom gradskom i prigradskom prijevozu. Neosporna je činjenica da je energetska efikasnost ili energetska učinkovitost u prometu iznimno značajan sektor, jer Hrvatska troši oko trećine primarnih energenata na transport. Iako Hrvatska nema utjecaj na ekonomiju vozila jer se ona proizvode u desetak velikih sistema, hrvatska politika može značajno pozitivno utjecati na dva načina i na ovaj iznimno važan sektor i to poboljšavanjem javnog transporta, posebno prigradskog te optimiranjem trošarina i cestarina. Činjenica je da se zbog relativno brzog gospodarskog benefita među obnovljivim izvorima energije posebno izdvajaju biogoriva, biodisel, bioetalno ali i bioplin nusprodukt poljoprivredne proizvodnje. U vrijeme sve skupljih fosilnih goriva neravnomjernog razvoja Hrvatske i potrebe za reformiranjem poljoprivrednog sektora biogoriva su opcije koje mogu odgovoriti na sva tri pitanja istovremeno smanjujući ovisnost zemlje o uvozu fosilnih goriva i emisiji stakleničkih plinova koja bi HRvatsku zbog poštivanja Kyoto protokola mogla koštati oko 100 milijuna eura godišnje. Podrška biogorivima kao ekološkoj alternativi uvoznim fosilnim gorivima dovela bi do povećanja broja radnih mjesta posebno u manje razvijenim područjima Hrvatske. Regionalni razvoj u Hrvatskoj je neravnomjeran, većim dijelom privrede skoncentrirane u glavnom gradu te umjerenim potencijalom za razvoj u obalnom i priobalnom području. Slavonija i Baranja su poljoprivredne regije bez jakih pokretača razvoja pa bi biogoriva upravo u tim regijama donijela potencijala za razvoj. Prebacivanje subvencija kroz biogoriva omogućila bi bezbolno održavanje istog nivoa podrške poljoprivrednicima, a značajno povećanje potražnje za energetskim usjevima smanjilo bi pritisak na na održavanje visokih cijena poljoprivrednih cijena u HRvatskoj, što bi dovelo do povećanja standarda cjelokupnom stanovništvu a posebno dijelu s nižim primanjima kojima je hrana značajan udio potrošnje. Pokretanje sektora biogoriva imalo bi za rezultat povećanje broja radnih mjesta, posebno u sada siromašnih poljoprivrednim regijama, povećanje sigurnosti dobave energije, smanjenje emisije stakleničkih plinova i drugih štetnih emisija. Naime, početak razvoja biogoriva od prije 20-tak godina ukazuje kako je cilj razvoja proizvodnje biogoriva bio razvoja ruralnih područja, razvoj i povećanje poljoprivredne proizvodnje na ruralnim područjima, osiguranje ekonomskog prihoda tom stanovništvu i omogućavanje življenja u tim krajevima. Cilj je bio ublažavanje ekonomske migracije stanovništva u velike gradove i stvaranje proletera i socijalnih slučajeva. Tada Europska unija nije razmišljala o energetskoj efikasnosti i korisnosti proizvodnje biogoriva niti o zaštiti okoliša i smanjenju zagađenja. Tada, a ni danas cilj nije intenzivno poljoprivredno aktivna područja u proizvodnji hrane pretvoriti u područja za isključivu proizvodnju sirovine za biogoriva. Bio dizel kao energent i gorivo dobiva svoj status na tržištu Europske unije tek 2003. godine kada se zakonodavno uređuje to područje i kada se definiraju kvalitete za taj proizvod čime je otvoren put za njegovu široku proizvodnju i primjenu. Planirana i sustavno vođena strategija proizvodnje biogoriva primarno za svoj cilj treba imati ostvarivanje gospodarskog razvoja, smanjenje energetske ovisnosti, stvaranje novih gospodarskih i ekonomsku korist za cjelokupno društvo, a potom i ispunjavanje međunarodnih obveza koje pred Republiku Hrvatsku stavlja članstvo u Strategijom je bitno poticati razvoj hrvatskog ciklusa od polja do automobila te da je potrebno adekvatno subvencionirati s ciljem poticanja razvoja svih segmenata proizvodnje koji se naslanjaju na lanac biogoriva. Strategija razvoja i uvođenja u život gospodarske grane proizvodnje biogoriva treba promatrati kao lanac od tri karike, od sirovinske proizvodnje, kemijsko-tehnološke proizvodnje biogoriva, primjene i tržišnog života biogoriva. Svaka karika ima svoje specifičnosti, zakonitosti i stručne zahtjeve te ih tako treba i rješavati. Ali da bi se ostvarila gospodarska korist cijeli program treba voditi kao cjelinu, odnosno istovremeno promatrajući međusobnu povezanost i ovisnost te tri karike. Potrebno je postaviti strategiju razvoja i jasno definirati pravila ponašanja, definirati što je od interesa za Republiku Hrvatsku i na koji način se može funkcionirati na tržištu Republike Hrvatske. Prva karika podrazumijeva poticanje razvoja poljoprivrede u ruralnim krajevima, aktiviranje poljoprivrednih zemljišta koja su se u zadnjem desetljeću prestala obrađivati, stvaranje poljoprivredne proizvodnje na tržišnim osnovama prema modelu Poljoprivredni proizvođač koji dobiva poticaj proizvodi točno određene kulture na određenoj parceli, a kulturu i parcelu ne bira sam već bi to radio u dogovoru s agencijom koja bi, znači Agencijom za obnovljive izvore, energije i biogoriva koja bi pratila planiranje i razvoj proizvodnje biogoriva. Dobiveni poljoprivredni proizvod prodavao bi se na tržištu za biogoriva ili bi se koristio za svoje potrebe. Druga karika je najvažnija, održava lanac u funkciji odnosno osigurava ekonomski rast i razvoj. Strategijom razvoja određuje se geografski položaj budući proizvodnih postrojenja, njihova veličina vezana za sirovinsku osnovu i tržište proizvoda. Naglasak treba staviti na domaći tehnološki razvoj postupaka proizvodnje biogoriva i razvoja odgovarajuće opreme i uređaja na kemijsko-tehnološkim i tehničkim fakultetima te domaćim proizvođačima oprema za postrojenja. Tehnološki postupci proizvodnje i dobivena kvaliteta proizvoda mora se zasnivati na ekonomskim principima poslovanja i osigurati konkurentnost proizvoda na tržištima. Strategijom razvoja potrebno je predvidjeti poticaj domaćim proizvođačima biogoriva koji kvalitetom odgovara zakonskim propisima i normama po proizvedenoj litri ili kilogramu biogoriva koji se proizvede iz domaće sirovine i potroši na domaćem tržištu. Treća karika podrazumijeva uređivanje pravila tržišta za biogoriva i pravila potrošnje biogoriva. Primarno treba potaknuti potrošnju biogoriva proizvedenog u Republici Hrvatskoj iz domaćih sirovina, a da bi se to postiglo treba definirati sustav praćenja kvalitete i kvantitete biogoriva na tržištu kao i tokova biogoriva na tržištu kroz agenciju, prethodno spomenutu agenciju. Također treba definirati institucije i modele praćenja i mehanizme korektivnog djelovanja u slučaju odstupanja na tržištu te urediti porezni sustav na tržištu biogoriva, PDV, trošarine, posebne poreze, pristojbe i Gospodarski prostor biogorivo u Republici Hrvatskoj trenutno nadzire i uređuje veći broj državnih institucija. Rezultat toga je nekompaktna i neskladna postojeća regulativa. Takav pristup pokazao se neefikasan i nedovoljno dobar za ostvarivanje proizvodnje biogoriva i razvoj nove gospodarske grane. Jedan od razloga je i nedovoljna stručnost i nepoznavanje tehničke problematike vezana za biogoriva u tijelima državne uprave. Stoga bi bilo potrebno osnovati stručno tijelo, agenciju za biogoriva koja će svojim radom i znanjem pomagati ministarstvima u kvalitetnijem obnavljanju poslova, a istovremeno proizvođačima biogoriva omogućiti lakšu i jednostavniju provedbu planiranih projekata s njihovim uklapanjem u Strategiju razvoja Republike Hrvatske. Smatramo da bi takav način i takva strategija bila doista jedan pokazatelj na to da je proizvodnja biogoriva i obnovljivi izvori energije za Republiku Hrvatsku doista grana od strateškog interesa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika Nacionalnih manjina, gospođa zastupnica Zdenka Čuhnil. Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče, uvažena tajnice, kolegice i kolege. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz s konačnim prijedlogom svakako je usklađenje prije svega sa zakonodavstvom Europske unije, ali ja mislim da je to i sreća da i Europska unija ima probleme s obnovljivim izvorima goriva, posebno u transportu pa ne može zadovoljiti 75% udjela biogoriva u ukupnoj potrošnji goriva u prijevozu u 2010. godini i svakako i ona je tražila odmah Pedra kojeg će objesiti. Kao glavni razlozi zbog kojih to nije udovoljeno navode se da glavne sirovine za proizvodnju biogoriva su prehrambeni proizvodi kojima zbog preusmjerenja biogoriva raste cijena, iako se zaboravilo da kad su cijene rasle da su uzroci bili 2008. u enormnoj svjetskoj suši, 2010. recimo da je gorila cijela Rusija itd., ali dobro da se nalaze razlozi. Jednako tako se počelo sumnjati i da su dvojbene uštede emisije CO2 u cjelokupnom ciklusu proizvodnje biogoriva jer kao biljke diše, njihova povećana proizvodnja isto tako zagađuje sa većom količinom CO2 iako se zaboravilo da su jedino biljke te koje procesom asimilacije usvajaju CO2 i jedine te koje iz anorganskih tvari pretvaraju u škrob, šećer, odnosno energetski bogate spojeve koji nema mogućnost nitko drugi osim biljaka. Nama nitko nije branio da ustrojimo već tada proizvodnju biogoriva druge generacije jer druga generacija goriva u Europi proizvodi se već isto tako skoro 10-tak, a druga generacija biogoriva proizvodi se prije svega od otpada, ostataka neprehrambenih, celuloznih ili ignoceluloznih materijala, a nemojmo zaboraviti da je i kvalitetna energija kao što je bioplin iz stajskog gnoja, električna energija iz šumskog i poljoprivrednog otpada. Jednako tako raspoložive poljoprivredne površine kod nas u Hrvatskoj, nekoliko puta kada smo govorili o poljoprivredi smo to naglašavali, slabo se koriste, ostvaruje se niska razina poljoprivredne proizvodnje, sa ekstenzivnom tehnologijom i normalno da tada ne možemo govoriti o preusmjeravanju velikog potencijala kojeg Hrvatska ima a to je upravo proizvodnja žitarica koja bi itekako se mogla usmjeriti u pravcu bioetanola ili pak jedan dio površina u pravcu biodizela što Europa godinama radi i samo povećanje jedno manje povećanje, proizvodnje zadovoljilo bi ne samo potrebe 20 milijuna stanovnika koje potencijal Republika Hrvatska ima, zadovoljilo bi potrebe za energijom a ne da mi danas uvozimo 40% hrane. Jer svi ćemo se složiti da Hrvatska ima prirodna dobra da uz koordiniranje proizvodnje i potrošnje može postići proizvodnju bioeneregije prema novoj direktivi iz 2009. vodeći račina o isto tako o energetskoj neovisnosti i učinkovitosti korištenja energije u skladu s održivim razvojem. Direktiva proizvodnju energije iz obnovljivih izvora znači jednako tako kako biogoriva tako električne energije usmjerava u proizvodnju rashladne i toplinske energije i daje nam određene rokove, pomiče rokove na 2020. što znači da uz obveznu proizvodnju, 20% energije iz obnovljivih izvora pomiče granicu sa 5,75% obnovljivih izvora u transportu na 10% udjela obnovljivih izvora u gorivima u prijevozu 2020. Ako uzmemo da prijevoz u neposrednoj potrošnji energije u Hrvatskoj čini gotovo30%, da nam on svake godine raste 4% godišnje, pred nama je itekako ozbiljan zadatak ako ne mislimo 2020. dočekati istu sudbinu kao što smo dočekali 2010. Naime, pored toga važna je ušteda energije uz povećanu energetsku učinkovitost i smanjenje emisije stakleničkih plinova koja se svuda naglašava i koja daje prednost obnovljivim izvorima u odnosu na posebna goriva. U Strategiji energetskog razvoja definirani su poticaji proizvodnje i korištenja energije iz obnovljivih izvora sve u funkciji razvoja i Hrvatskog gospodarstva, a u skladu s održivim razvojem o čemu smo govorili prilikom donošenja određenih strategija, bilo energetske bilo kada smo govorili o održivom razvoju. Krenuli smo procijenjena je šumska neiskorištena masa, na žalost ne i poljoprivredna, čak je i osnovana tvrtka Šumska biomasa pri Hrvatskim šumama. Javljaju se i javljali su se određeni investitori, izdano je više od 200 predugovora o osiguranju biomase i odmah na početku našla posla. Pogoni se grade, ugovora o sirovini nema, natječaji za prodaju šumske mase se poništavaju jer netko se nije javio, odnosno zaboravio se javiti, pa isti treba poništiti i ispočetka, imamo vrlo velike pritiske na našu neozbiljnost i privlačenje investitora. Vrlo slično doživljavamo i sa bioplinom, naime bioplin gdje gospodarimo sa farmskim otpadom gdje su se već proizveli prvi megawati struje koji su se mjesecima isporučivali u mrežu HEP-a, normalno gratis, jer HEP nije želio platiti jer stabilizira mrežu. Da, Republika Hrvatska spada u zemlje s velikim potencijalom biomase i šumarstva, govori se o 1,5 milijuna kubika kubne mase, govori se jednako tako da i poljoprivreda na ovih sada iskorištenih milijun hektara ima velike potencijale u obnovljivim izvorima koristeći upravo otpad, međutim, on niti je procijenjen, niti je osnovana tvrtka slična onoj koju ima šumarstvo kako bi se zaista s tim otpadom gospodariti. Hrvatska Republika ima veliki potencija u 1 milijun hektara površine koja bi uz malo ulaganja mogli se uvesti o proizvodnju, bilo da se radi o brzorastućem drveću kako šumari kažu, drveću kratke ophodnje, koji su celulozom jednako tako bogatih biljaka kao što je atrofa, ali bez ozbiljnog nacionalnog akcijskog plana, koji je obveza svake zemlje Europske unije, bez uključivanja Ministarstva poljoprivrede koji se mora uključiti u obnovljive izvore energije prije svega kroz programe ratarske i stočarske proizvodnje, mislim da ćemo i mi dalje kaskati za Europskom unijom, ulagači će nas ili ili zaobilaziti ili oni koji su u zemlji polako napuštati, a nama će preostati da mašemo Strategijom i zakonima. Naime, nesumnjivo je da je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima dobar, nesumnjivo je da se usklađuje s Europskom unijom i najnovijom Direktivom iz 2009. i svakako da ćemo ga mi u Klubu podržati ali kao uvijek bojimo se da će zakazati provedbene mjere, da će zakazati kvalitet mjera, da neće biti uključeni bitni čimbenici u samom lancu

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodo iz Vlade Republike Hrvatske, kolegice i kolege zastupnici. Znamo da je kada se radi o fosilnim gorivima računa se između 30 do 40% fosilnih goriva, Republika Hrvatska ima iz domaćih izvora. Radi se o nafti i o plinu koji se crpe uglavnom ili pretežito na području regije Slavonija i Baranja, ili 5 Slavonsko-baranjskih županija. Ovdje je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz s Konačnim prijedlogom zakona. Čini mi se kada promatramo ovaj materijal koji je u ovom Zakonskom prijedlogu da Slavonija, Baranja i Srijem imaju novu šansu, dakle novu šansu, da upravo na ovom području koji je obuhvaćen materijom ovoga zakona budu jedna da kažem energetska lokomotiva u proizvodnji biogoriva bilo da se radi o bioplinu, biodizelu ili ostalim ostalim izvorima energije. Jasno da je ovaj Prijedlog zakona u svezi sa direktivama Europske unije o o udjelu obnovljivih izvora ukupnoj potrošnji energije do 2020. godine u iznosu od 20%, a opet u samom prijevozu 10% dakle je udio je energije iz obnovljivih izvora izvora u gorivima za prijevoz. Pri tome treba uzeti u obzir dogovor ili Kyotski dogovor u Japanu, pa kada sve to skupa uzmemo i mogućnost te površine koje postoje za mogućnost uzgoja bilo šećerne, bilo uljane repice bilo drugih kultura iz kojih se može proizvesti biogorivo, u tom slučaju jasno da bi ovaj prijedlog Zakona a da njegova provedba bude žurna mogao donijeti Hrvatskoj, a poglavito Slavoniji i Baranji donijeti i velike koristi i promijeniti je donekle onu sliku koja postoji sada o o Slavoniji i Baranji te o neravnomjernosti razvoja Slavonije i Baranje u odnosu na ostale krajeve Republike Hrvatske. Međutim, treba u provedbi ovoga zakonskog prijedloga imati na umu da su naše poljoprivredne površine danas jedne od ekološki najnezagađenijih ili najčistijih u Europi. moramo uzeti u obzir i to da mora postojati jedna harmonija u proizvodnji hrane i proizvodnji energije. Dakle, u neku ruku Hrvatska je je s obzirom na ogromni uvoz prehrambenih proizvoda i nije toliko ovisna o domaćim resursima i zapostavila je domaću poljoprivrednu proizvodnju ali ukoliko zaista se ozbiljno prione proizvodnji a u svezi supstancija bioenergetskih onda u svakom slučaju treba postići harmoniju a ne dovesti Hrvatsku u poziciju nekih drugih zemalja koje su intenzivnom proizvodnjom zapravo zagadile svoje tlo promijenile ekološku sliku i time dovele same države u kojima se radi primjer Nizozemske da neke kulture se tamo ne mogu sijati koliko je to tlo izmijenjeno i ekološki ugroženo umjetnim gnojivima, pesticidima itd. Hrvatska također kada se govori o iskorištavanju biomase, onda se govori o vrijednostima i mogućnošću iskorištavanja naših šuma koje opet gledajući tako, zemljopisno, ... distribuciji kojima opet obiluje upravo naših pet županija, jasno da se to odnosi na da se to odnosi na proizvodnju električne energije za neke druge potrebe a ne za prijevoz, ali u svakom slučaju u ovom zakonskom prijedlogu to je istaknuto pa moram to istaći. Klub HDSSB-a će biti za ovaj Zakonski prijedlog s time da zaista pazimo pri tome da ova provedba ovoga zakonskog prijedloga bude što brža kako bismo postigli ono o čemu se govori u direktivama Europske unije a to je onih 20% energije izi obnovljivih izvora te 10% energije za prijevoz. Nadalje, za također govorim o obveznoj pozornosti svih ministarstava, poglavito Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja kada se govori upravo o toj harmoniji proizvodnji hrane i prehrambeno prerađivačkih kapaciteta s proizvodnjom kultura za proizvodnju biogoriva, kako ne bismo došli u situaciji da da se izjednačimo po kvaliteti tla i zagađenosti jednoj da kažem, da ne dovedemo Hrvatsku a poglavito ona područja koja su pogodna za proizvodnju supstanci za bio goriva u jednu ekološku katastrofu hvala Bogu da do sada to nije bio slučaj ali šepamo i u proizvodnji biogoriva. će prihvatiti ovaj Zakonski prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz s Konačnim prijedlogom zakona. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDZ-a gospođa zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege. Evo na početku Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovaj prijedlog zakona u prvom redu zato što je poboljšan u odnosu na dosadašnji Zakon o biogorivima za prijevoz. Ja ću svoju raspravu započeti definicijom biogoriva koja je sastavni dio članka Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o biogorivima za prijevoz a koje glasi da su biogoriva tekuće ili plinovito goriva za pogon motornih vozila i brodova za potrebe prijevoza ali proizvedeno iz biomase. A biomasa po istom članku je biorazgradivi dio proizvoda ili otpada ili ostataka biološkog podrijetla iz poljoprivrede naravno uključujući tvari biljnog ili životinjskog podrijetla, šumarstva i srodnih proizvodnih djelatnosti uključujući i ribarstvo, akvakulturu ali i bioragradivi dio industrijskog i komunalnog otpada. Biogoriva su od posebnog interesa za Europsku uniju, naravno i za Republiku Hrvatsku, jer osim doprinosa zaštiti okoliša, što je i bio jedan od najvažnijih razloga za poticanje njihovog korištenja, njihova proizvodnja doprinosi i diverzifikaciji energetskih izvora, ali i povećanju sigurnosti opskrbe energijom. Pod biogorivima se podrazumijevaju biodizel, dakle i bioetanol, ali i ostala tekuća i plinska goriva definirana u uredbi o kakvoći biogoriva, a sirovine za proizvodnju biodizela su uljana repica, suncokret soja, palmino ulje, otpadno, jestivo ulje, a bioetanola kukuruz, pšenica i ječam. Republika Hrvatska je kao što smo čuli u strategiji postavila za cilj povećanje prinosa i povećanje obradivih površina, kako bi se postigao udjel obnovljivih izvora energije u prijevozu, znači od 10% u 2020. godini, to bez uvoza sirovina, tj. proizvodnjom biogoriva temeljem sirovina iz domaće poljoprivredne i druge proizvodnje. Pod biogorivima, to smo isto danas ovdje čuli, znači podrazumijevaju se biogoriva dobivena iz otpada, ostataka poljoprivredne proizvodnje, neprehrambenih celuloznih materijala, lignoceluloznih i lignoceluloznih materijala. Iako su tehnologije još u razvoju Republika Hrvatska stvara uvjete za skoru njihovu primjenu, ali uvažavajući činjenicu da se od ukupne biomase koja nastaje na polju 40% mora vratiti u tlo, 30% za ishranu životinja, a 30% se može koristiti za proizvodnju biogoriva. Znamo da Republika Hrvatska raspolaže znatno većim oraničnim površinama nego što ih sada koristi, pa je realno za očekivati aktiviranje značajnog dijela tih površina kako bi postigli postavljeni cilj. Zakonom o biogorivima za prijevoz uređuje se djelatnost proizvodnje biogoriva i to na način da se uređuje pitanje namjenskih naknada za poticanje proizvodnje biogoriva, u što su uključeni znači i obveznici, visina naknade, način plaćanja, itd., ali se uređuje i sustav poticanja proizvodnje biogoriva, znači i sam način poticanja visine, vrste biogoriva, čija proizvodnja se potiče, minimalne i maksimalno poticana količina, način ostvarivanja prava na poticaj, itd. Uredbom o kakvoći uređuje se područje proizvodnje biogoriva u smislu da se određuje koji proizvodi se smatraju biogoriva, ali i propisuje granične vrijednosti značajki i kakvoće biogoriva, koja se naravno stavljaju u promet na domaće tržište. Mnogim podzakonskim aktima uređuje se poticanje proizvodnja biogoriva za prijevoz, posebna naknada za okoliš ako se ne stavlja biogorivo na tržište, mi u klubu HDZ-a držimo da je to dosta dobra odredba, zatim postupak za ostvarivanje poticaja na proizvodnju, način i uvjeti primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju, mjere za poticanje korištenja, ali i utvrđivanje prosječnih energijskih vrijednosti i jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva i jediničnom iznosu naknade za poticanje Ovim predloženim izmjenama i dopunama zakona, rekla sam na početku koji poboljšavaju ovaj postojeći zakon, ja ću spomenuti samo neke članke zakona koje mi Hrvatske demokratske zajednice držimo izuzetno pozitivnim. To je prvo članak 6., gdje se, članak 6. koji se mijenja tako da se nacionalni cilj stavljanja biogoriva na tržište određuje kao obvezatni, a ne kao planirani okvirni cilj. Nadalje novi članak 17. koji sukladno direktivi uvodi zahtjev održivosti, kao novi pravni institut, a s ciljem zaštite zemljišta važnog za očuvanje biološke raznolikosti, zaštita zemljišta s velikom zalihom ugljika i tresetišta, ali i smanjenje emisije stakleničkih plinova u odnosu na emisiju koja nastaje korištenjem dizelskog dizelskog goriva i motornog benzina. Dobro je da je ispunjenje zahtjeva održivosti i uvjet za isplatu poticaja i priznavanje te energije biogoriva u kvotu za ispunjenje nacionalnog cilja. Tako se stvaraju pretpostavke za održivi razvoj, znači i proizvodnje i korištenja biogoriva, ali bi još ukazala i na novost, znači članak 10. kojim se pojednostavljuje sustav planiranja, a da se ne utječe na kvalitetu i provedivost planiranja. Dakle zadržan je princip praćenja zadržan je princip praćenja programa županija i/ili velikih gradova na godišnjoj razini, i obveza usklađivanja ciljeva plana sa realnim uvjetima u slučaju značajnijih odstupanja. Mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice očekujemo da će provedba evo ovih novih rješenja, novih predloženih rješenja, znači ovim zakonskim prijedlogom rezultirati ostvarivanjem ciljeva održivog razvoja u području prijevoza, i to smanjenjem negativnih utjecaja na okoliš, poboljšanjem sigurnosti opskrbe gorivom na ekološki prihvatljiv način, zadovoljenjem potreba potrošača za gorivom, ali i ispunjavanjem međunarodnim obveza Republike Hrvatske u smanjivanju emisije stakleničkih plinova, i to poticanjem proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu, kao zamjenu za dizelsko gorivo i benzin, ali i ne manje važno uskladiti i ojačati međusektorsku vezu i koordinaciju aktivnosti između poljoprivrede i šumarstva, zaštite okoliša, industrije, energetike i financiranja. Također držimo važnim evo istaknuti da je ovaj prijedlog zakona, znači Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja da je dala prethodno obvezujuće mišljenje kojim dokazuje da su da su dobro regulirani poticaji, da su dobro znači i regulirani i usklađeni poticaji za proizvodnju biogoriva, i stoga će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati ovaj prijedlog izmjena. Hvala. Hvala. Klub zastupnika HSS-a, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo državna tajnice, gospodine ravnatelju, zastupnice i zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržat će prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz. Smatramo da je on na tragu usklađivanja sa novom direktivom Europske unije, da će se pridonijeti poboljšanju postojećeg zakona, jer sjetimo se da pri donošenju tog postojećeg zakona su zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru upozoravali na određene slabosti koje se sada otklanjaju, a vjerujemo da će ovakve izmjene zakona doprinijeti lakšem ostvarivanju ciljeva zadanih za proizvodnju biogoriva od 10% na ukupnom tržištu goriva, a prema kriterijima održivog razvoja. Naime ciljevi koji se ovdje često ističu, a to je 20, 20, 20 i 10%, teško da će se ispuniti, jer nismo ispunili ni ono što smo do sada stavili pred sebe. Dakle trebali bi do 2020. godine proizvesti 20% energije iz obnovljivih izvora, trebali bi za 20% povećati energetsku efikasnost, trebali bi za 20% smanjiti emisije stakleničkih plinova i staviti 10% biogoriva na tržište na ukupnom tržištu goriva. ovih dana lomila su se koplja i u Cancunu u Meksiku kada su delegacije svih zemalja svijeta raspravljale zabrinuto o budućnosti Kyoto protokola i o onom što smo zadali pred sebe, a nismo ispunili. Bilo je vidljivo da upravo one zemlje koje prednjače u industrijskoj proizvodnji, koje imaju dostatna financijska sredstva teško ispunjavaju zahtjeve i obaveze koje se stavljaju pred njih. I u tim raspravama ustvari najveće iznenađenje izazvala je Kina koja je niz godina pružala veliki otpor provedbi obaveza iz Kyoto protokola. Kina bilježi veliki industrijski rast i u tom je shvatila da obaveze iz Kyoto protokola o smanjenju emisija stakleničkih plinova mogu biti ispunjene ukoliko se upravo veći napori ulože u proizvodnji obnovljivih izvora energije i biogoriva. I gle čuda, upravo ta zemlja koja je uz SAD i Indiju bila uvijek protiv mehanizama Kyoto protokola sada se može podičiti sa činjenicom da je kroz proizvodnju obnovljivih izvora energije ispunila ciljeve koji su stavljeni pred nju i od zemlje koja je nosila negativan predznak pretvorila je to u svoj plus. Mislim da Hrvatska ne koristi na dovoljno dobar način svoje potencijale. Kad govorimo o potencijalima proizvodnje obnovljivih izvora energije, ali i biogoriva, posebno u kontekstu smanjenja emisije stakleničkih plinova jer znamo da se proizvodi 0% emisija kada dobivamo energiju iz obnovljivih izvora, dakle iz energana na biomasu na bioplin ili kad proizvodimo biogoriva. I u tom segmentu mi u klubu HSS-a doista smatramo da treba postojati snažnija zainteresiranost nadležnih resora i snažnija politička volja koja je iskazana i u programu Vlade RH, no da se ona doista mora početi provoditi jer postoje primjeri koji pokazuju da kroz proizvodnju obnovljivih izvora energije mi doista možemo ne samo smanjiti emisije stakleničkih plinova nego i otvarati nova radna mjesta. No, kao što je to uvijek poznato sposobni smo sami sebi zakomplicirati život i pred sebe staviti mnogobrojne administrativne prepreke pa tako ukoliko želite sagraditi postrojenje za proizvodnju bioplina ili biomase ili biogoriva onda će vam trebati bar nekih 50 dozvola. Pa će se taj proces otegnuti na nekoliko godina i na kraju od ideje do realizacije izgubit ćete živce i nećete napraviti ništa, a Hrvatska će ostati bez iskorištenih potencijala i bez dobivene energije i bez svih onih koraka koji vode prema energetskoj neovisnosti na što se često pozivamo kroz svoje strateške dokumente. Stoga mi u HSS-u mislimo da sve te postupke treba bitno pojednostaviti, da ih treba ali i da se procesi koji su sastavni dio onih osnovnih postupaka moraju ubrzati, moraju biti jednostavniji i da se pojedini zahtjevi ne bi trebali držati u ladicama jer se onda izlažemo napadima koji često dolaze sa raznih strana da nismo učinili dovoljno kako bi se realizirale investicije u dobivanju zelene energije, a počesto imamo prigovore upravo i od stranih investitora koji nažalost ne govore ništa dobro o procesima koji se odvijaju, posebno kad govorimo o gradnji energana na biomasu. Dakle, nismo ispunili ciljeve koje smo stavili pred sebe i ukoliko želimo te ciljeve ispuniti onda se moramo ozbiljno uhvatiti posla. Ovdje kroz zakon koji se predlaže čini nam se u klubu HSS-a da se nedovoljno spominje uloga poljoprivrede, uloga proizvodnje poljoprivrednih sirovina za proizvodnju biogoriva. Tu nema potpora koje su nužne za takvu proizvodnju i tu nema potpora za poljoprivrednike koji će koristiti takvo gorivo u okviru svoje poljoprivredne poljoprivredne proizvodnje, odnosno u okviru svih svojih aktivnosti koje se provode. Isto tako, jasno nam je da u ovom zakonu ne može biti regulirano pitanje trošarina no mi očekujemo da se to pitanje trošarina preotvori, ono je izuzetno ozbiljno i o njemu se mora razgovarati jer u većini zemalja članica EU biogoriva su oslobođena trošarina upravo zbog toga kako bi se nadoknadila razlika u troškovima proizvodnje, a porezne olakšice nude se i korisnicima tog goriva u vidu smanjenih naknada ili kod registracije vozila ili od oslobađanja pojedinih ekoloških poreza na automobil. Stoga smatramo da evo Ministarstvo gospodarstva kao ustvari nositelj ove zakonske regulative treba otvoriti ozbiljne razgovore i sa Ministarstvom financija kad govorimo o pitanju trošarina, ali i sa Ministarstvom kad govorimo o potporama poljoprivrednicima koji proizvode sirovinu za proizvodnju biogoriva i kad govorimo o poljoprivrednicima koji koriste takvo gorivo u okviru svojih aktivnosti. Naime, smatramo da upravo takve aktivnosti proizvodnje biogoriva, ali i obnovljivih izvora energije spadaju u onaj stup održivog razvoja. Riječ je o gospodarskim aktivnostima koje otvaraju nova radna mjesta, štite socijalnu sigurnost zaposlenih i štite okoliš i stoga je naše mišljenje u HSS-u da takve aktivnosti One, između ostalog, doprinose i očuvanju i revitalizaciji hrvatskih sela jer se kroz njih direktno otvaraju nova radna mjesta što kroz samu proizvodnju sirovine, ali isto tako i kroz zapošljavanje na radu u takvim postrojenjima. Ono što je izuzetno važno to je i jedan od koraka smanjenja energetske ovisnosti, a cilj svake države je da ustvari bude energetski neovisna i to je naravno isto tako korak u smanjenju ispuštanja ispuštanja štetnih plinova u atmosferu što i jest naša obaveza koju smo preuzeli. Ovog trenutka mi pregovaramo kao samostalna zemlja samostalno. Imamo obavezu smanjiti 5% u odnosu na baznu '90. godinu, a kad postanemo članica EU mi ćemo morati smanjiti 20 do 30% emisija stakleničkih plinova u odnosu na baznu godinu. I te ciljeve ćemo izuzetno teško ispuniti, ukoliko ne shvatimo ozbiljno da doista moramo prionuti poslu i da moramo ove procese učiniti lakšim, transparentnijim i podržati proizvodnju obnovljivih izvora energije i biogoriva. Pojavljivale su se tu mnogobrojne dileme koje možda jesu realne za određene zemlje ali ne i za Hrvatsku. U HRvatskoj ima milijuna hektara poljoprivrednih površina koje itekako mogu biti dostupne za proizvodnju i biomase ali i sirovina za proizvodnju biogoriva. U tom smislu zasigurno treba osigurati i strateški akcijski plan, ali i onima koji se odvaže na takav poduhvat osigurati potpore. Evo mogu reći da sam nešto slično radila u Sisačko-moslavačkoj županiji kada sam imala mogućnost biti zadužena za to područje i da se pokazalo da smo uspjeli sa dobro organiziranim poljoprivrednim proizvođačima zasijati neobrađene poljoprivredne površine sa uljanom repicom, da smo im osigurali tržište i da su tu uljanu repicu prodali proizvođaču biodizela u Ozlju, da smo zatvorili cijeli ciklus što su autobusi u Gradu Zagrebu kupili to biogorivo i Zagrepčani su se vozili na biogorivo koje je proizvedeno iz uljane repice od poljoprivrednih proizvođača iz Sisačko-moslavačke županije. Osigurali smo im potpore na županijskoj razini koje su nažalost evo mojim odlaskom iz županije ukinuti. Dakle, ono što želim reći zaključno, za sve što radimo potrebna je politička volja. Ponekad nije važno tko je osmislio koju mjeru ili predložio koji projekt ako je taj projekt dobar. Kao zrelo političko društvo u 21. stoljeću trebali bi funkcionirati na način da vodimo računa o onom što je dobro za naše građane, a ne da ukidamo one projekte koji su dali rezultate i koji su pozitivni. ovaj zakon jest odraz političke volje, no u svakom slučaju njegova provedba će pokazati koliko smo ozbiljni u tome. Nadamo se da će potencijal proizvodnje i korištenje obnovljivih izvora energije i biogoriva koji HRvatska ima biti prepoznat, da će biti iskorišten i da će se voditi račina o svim ovim aspektima koji danas predstavljaju prepreku u tom dijelu. A to znači da su onda i prepreka otvaranju novih radnih mjesta, da su onda prepreka revitalizaciji hrvatskog sela i da su prepreka našim obavezama koje smo preuzeli ratifikacije mnogobrojnih međunarodnih sporazuma i naravno da to što smo potpisali i preuzeli moramo i realizirati. Stoga evo vas predstavnike Vlade ovdje i Ministarstva gospodarstva svakako pozivam da zajednički sa Ministarstvom poljoprivrede i Ministarstvom financija doradite ove poticajne mjere koje su nužne da bi doista i ovaj zakon funkcionirao na tržištu ali kako bi ispunio svoje obaveze. Hvala. Hvala. U 16,07 minuta isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovana gospodine potpredsjedniče, štovana gospođo državna tajnice. Ovaj zakon svakako valja podržati. Sjetimo se da se termin biogorivo odnosi na cijeli spektar različitih goriva koja se na neki način proizvode iz biomase. Međutim, da ne bi bilo nekih nedoumica valja reći da iako je EU donijela ovu predmetnu direktivu zbog koje mi mijenjamo zakon EU je itekako svjesna svih problema i koja se vezuju uz To su ne nužno najvažnijim redom, moderiranje cijena fosilnih goriva, zatim kontinuirana debata u odnosu proizvodnje hrane i biogoriva, potencijalne redukcije siromaštva u proizvodnji i prometu biogorivima, pitanje emisije stakleničkih plinova vezanih uz biogoriva, održiva proizvodnja, deforestacija i erozija zemljišta, smanjivanje biodiverzificiteta, utjecaj na vodne resurse, energetski balans i učinkovitost, tu je naravno i pitanje stručnosti i struke osoba koja će biti uključena u cijelu ovu situaciju vezanu uz biogoriva. Nije stoga čudno da je Jointed Research Center ili popularni JRC kao glavna uprava za znanost Europske komisije u okviru Strategije istraživačkog razvoja za period od 2010. do 2020. godine donio koordinirani akcijski plan vezano uz biogoriva. Sa ciljem da se promovira ova smjernica ili direktiva vezano uz uporabu obnovljivih izvora energije, da se analizira održivost i kriterij za proizvodnju biogoriva npr. uporaba zemljišta i indirektna uporaba zemljišta. Nadalje, pitanje koje valja riješiti na europskoj razini jest i proračun učinka stakleničkih emisija, stakleničkih plinova i životni ciklus biomase, biogoriva i njihovog kretanja kroz okoliš. Monitoring ili nadgledanje kako se biogoriva odnose i ponašaju u okolišu. Zatim promoviranje znanstvenoistraživačkih i tehničkih studija vezano uz razvoj sljedeće sekundarne generacije biogoriva. Monitoring tehnološkog progresa i procesa optimizacije uporabe biogoriva. E sada postavljam pitanje, što smo mi u Hrvatskoj vezano uz to sve učinili? Dakle, GRC ima jedan akcijski plan za narednih 10 godina sa projekcijom do 2040. godine. Što je Hrvatska načinila osim one vrlo generalne energetske strategije? Prisjetimo se i što piše u programu Vlade gospođe Jadranke Kosor kada smo donosili, kada smo ju potvrđivali u Saboru. U onom dijelu koji se odnosi na energiju vezano uz biogoriva stoji samo jedna jedina rečenica, promovirat će se održiva proizvodnja biogoriva radi što većeg korištenja u transportu s ciljem zaštite okoliša. Dakle prilično samorazumljiva rečenica. Ali šta se otada desilo do danas, gdje je ta promocija, gdje je dijalog sa širom javnošću, gdje je dijalog sa znanstveno-istraživačkom zajednicom. Kako to da GRC kao glavna uprava Europske komisije za okoliš može određivati za Europsku komisiju i neke naručene projekte i programe. Naprosto zato što su ti projekti i programi interesantni ili vitalni za Europsku uniju i za cijeli njen razvoj. Tako da je razvoj društva zasnovanog na niskim emisijama ugljika jedan od prioriteta GRC-a i to drugi po prioritetu odmah iza razvoja kompetitivnog gospodarstva. A ovaj zahtjev koji se odnosi na low carbon society odmah se nastavlja na održivo upravljanje prirodnih izvorima što pak skreće prema sigurnosti uporabnih hrane itd. Dakle, jedan konzistentan niz tematskih područja vezanih uz upravljanje energijom i okolišem kao i proizvodnjom hrane. Gdje je tu suradnja između Ministarstva znanosti i Ministarstva gospodarstva? Nadalje, vidjeli smo da je i sama Europska unija svjesna ovih mnogih potencijalnih problema koji proizlaze iz uporabe i promocije biogoriva pa postavljam pitanje gdje je ugrađeno u ovaj zakon društveno odgovorno poslovanje tj. jedan unutarnji mehanizam da se ovim zakonom i aktivnostima vezanim uz promociju biogoriva i i svih popratnih aktivnosti neće ugroziti temeljna načela, norme ISO 26000 vezane uz društveno odgovorno poslovanje. Mi naravno ne moramo slijepo slušati Europsku uniju i naše zakone mijenjati zato što to traži europski mi možemo ići i korak dalje i nitko nas ne bi osudio da u naše zakone pa i ovaj se ugrade i dodatni mehanizmi da mi sami ili netko drugi koji dolazi sa svojim investicijama u Hrvatsku neće ugroziti naše temeljne ekološke, društvene, socijalne i ostale vrijednosti. Pri tome treba razmišljati u kreiranju svih budućih zakona. Hvala lijepa. Hvala lijepa, poštovani potpredsjedniče. Uvaženi saborski zastupnici. Kao prvo, u okviru ovog završnog izlaganja željela bih se očitovati na predložene amandmane. Upoznata sam sa tri predložena amandmana upućena od Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora te ovim putem u ime predlagatelja ovih izmjena i dopuna Zakona o biogorivima želim reći da prihvaćamo sva tri amandmana. Također danas tijekom ove rasprave dobili smo i četvrti amandman koji je podnio u ime Kluba zastupnika HDZ-a gospodin Franjo Lucić te ovim putem također u ime predlagatelja želim reći da prihvaćamo i taj četvrti amandman. Poštovani zastupnici, ja iskreno sam jako sretna i zadovoljna sa ovom konstruktivnom raspravom koja je vođena vezano za Zakon o biogorivima. Tijekom rasprave potaknuli ste puno konkretnih primjera i puno problema koji se javljaju kod nas pri korištenju i implementaciji izvora tj. tj. obnovljivih izvora energije, odnosno korištenja svih izvora obnovljive energije i za proizvodnju električne energije, a i ovom prilikom za korištenje u svrhu proizvodnje goriva. Što se toga tiče, mogu reći da znamo i mi, i nama svakodnevno dolaze investitori i javljaju se problemi. Nije za utjehu, ali slična situacija je i u drugim zemljama. To područje obnovljivih izvora daleko nadilazi područje one velike energetike s kojom smo svi do sada imali prilike i mogućnosti se susresti. Ovo je područje potpuno novih tehnologija, potpuno novih kriterija primjene i potpuno novih okvira i što se tiče zaštite okoliša, zaštite priroda tako da ponekad dolazite i do te apsurdne situacije da je implementacija obnovljivih izvora energije nama cilj potpisani temeljem poglavlja 15. – Energetika. To je cilj koji je propisan u okviru direktiva Europske unije u svrhu zaštite okoliša, a na kraju jedan od velikih razloga za implementaciju tog cilja je u stvari dodatna zaštita okoliša i zaštita prirode. događanjima, kažem ima i puno takvih apsurdnih situacija. No, na svima nama je da to pokušamo novim direktivama, primjenom ovih novih direktiva koje se i donose upravo iz tih razloga da pokušamo prebroditi i u konačnici do 2020. godine ostvariti taj cilj. Da bi se cilj ostvario do 2020. godine zakonodavni okvir treba što prije biti riješen, pa u okviru toga mogu reći da su i ove izmjene i dopune dio tog jednog generalnog okvira koji je potrebno donijeti da bi u konačnici mogli ostvariti taj cilj i implementirati obnovljive izvore energije u neposrednoj potrošnji energije, a za proizvodnju električne energije i za biogoriva. Što se tiče pitanja i što se tiče nove norme ISO 26000 evo to je ukratko i jedan od tih odgovora. Ovo je jedan okvir koji u stvari je i u skladu sa tim društveno-odgovornim postupanjem i poslovanjem. Jedna od primjedbi i jedan od komentara tijekom rasprave bio je i da donosimo Zakon o da donosimo Zakon o biogorivima za prijevoz a da praktički nemamo podzakonsku regulativu, odnosno bila je izražena jedna bojazan da donošenjem zakona neće se ništa napraviti ovom prilikom također želim reći da čim uvaženi Sabor usvoji ovaj zakon u roku od 15 dana koliko je u stvari moguće bit će predložen Vladi na usvajanje Nacionalni akcijski plan poticanje proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu za razdoblje od 2011. do 2012. godine. On je u potpunosti gootv i on se radio paralelno sa izmjenama i dopunama ovog Zakona. A također paralelno s time rađena je i Uredba o poticanju proizvodnje biogoriva za prijevoz tako da će ta uredba biti predložena Vladi na usvajanje i to očekujemo u onom zadnjem tjednu ove godine tako da s ulaskom u drugu godinu imamo i zakon i važna dva akta. Znači, nacionalni akcijski plan i ovu Uredbu koja će omogućiti implementaciju i provedbu zakona praktički od siječnja sljedeće godine. Ukratko vezano za sam Nacionalni akcijski plan što je ujedno i vidljivo u zakonu. Osvrnula bih se i na komentar koji je danas tijekom rasprave bio iznesen, a to je da su količine koje se odnose na proizvodnju biodizela uzele veći udjel od proizvodnje bioetanola i bioplina. Jedan od odgovora je i zato jer je proizvodnja biodizela u stvari zamjena za dizelsko gorivo, prema predviđanjima do 2020. godine i situaciji kakva je danas u korist potrošnje dizela se može reći da je 64% dizela se koristi u transportima u odnosu na 36% što ide u korist etanola, pa sukladno tome je i taj akcijski plan i prilagođen potrebama goriva koja se koriste. A također jedan od tih razloga je i razlog sirovine za proizvodnju biodizela koja je puno lakše dostupna i dostupna i jednostavnija, ima je u većim količinama te je u tom smislu jednostavnije doći do većih količina biodizela u odnosu na ova druga dva biogoriva. Hvala vam lijepa na konstruktivnoj raspravi i ja bih sa ovime i završila ovo kratko izlaganje prihvaćajući sva četiri amandmana u ime predlagatelja. Hvala.